Има кворум, откривам заседанието.

от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политиката за електронното управление. това питане е отговорено в пленарното заседание на 15 декември 2017 г., петък. На същото заседание 64 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 15 декември 2017 г., петък. Внесен е втори Проект за решение от седем народни представители от парламентарната група на ГЕРБ на 18 януари 2018 г., четвъртък, който е изпратен в същия ден на народните представители в електронен вид. Внесени са проекти за решения, които следва да се гласуват: Първо, Проект за решение внесен от 64 народни представители на парламентарната група на „БСП за България“, № 754-00-136 от 15 декември 2017 г., регистриран в 12,20 ч. и, Проект за решение, внесен от седем народни представители от парламентарната група на Партия ГЕРБ, № 854-02-6 от 18 януари 2018 г., регистриран в 14,36 ч. Колеги, откривам разискванията. Давам думата на вносителите. Заповядайте, господин Данчев, да ни запознаете с мотивите и Проекта за решение.

За електронно управление в България се говори от 1998 г. Оттогава до днес за изграждане на електронно управление в държавната администрация са усвоени поне нeколкостотин милиона лева. Писани са няколко стратегии, отчитани са много успехи, но практическият резултат е значително под очакванията на гражданите и бизнеса. В България има 265 общини и общо над 500 администрации. Основната част от административните услуги за гражданите и бизнеса, близо 80%, се предоставят от общинската администрация. Вярно е, че допреди десетина година едва половината общински администрации имаха някакво присъствие в интернет, докато днес практически няма администрация без уеб сайт. В голяма част от администрациите са въведени системи за автоматизиране на някои от работните процеси. Системите за нуждите на гражданското състояние, ЕСГРАОН и местните данъци и такси са внедрени във всяка община. Въпреки това точно в общинските администрации проблемите са най-тежки и, за съжаление, системно са неглижирани за сметка на централната администрация, където се инвестират около 90% от всички средства за електронно управление. Обикновено мерилото за успех са усвоените средства и броят на въведените електронни услуги. Но следва да се има предвид, че развитието на електронно управление в България не бива да цели електронизацията на хартиените процеси в администрацията, а по скоро тяхната оптимизация чрез въвеждане на електронизирани процеси и информационни системи, които да повишат качеството на административното обслужване и да намалят административната тежест върху неговите участници и ползватели. Кой знае защо обаче господин Дончев отдели повече от половината от своето време за отговор от тази трибуна във връзка с нашето питане по отношение политиката за изграждане на електронно управление отпреди няколко дни, за да ни убеждава, че компютър и електронно управление са несъвместими понятия. А бъдещето на електронното управление в България се криело в свързването на електронни регистри, колеги, заради което е започнало решително да се громят проблемите с неговото въвеждане с промяна в повече от 100 закона. Ако наистина електронизацията на администрацията и електронното управление нямат нищо общо, то аз и сега се питам: възможно ли е да имаме електронно управление без компютри в администрацията? Сигурно е възможно, колкото е възможно да караш кола без двигател. Идеята пък за промяна на сто и повече закона може вероятно да се обясни единствено с желанието да се забави реализацията на електронното управление, за да се изчака, докато се усвоят и планираните средства по Оперативна програма „Добро управление“. От отговора на господин Дончев за мен обаче стана категорично ясно защо до този момент той и Държавната агенция „Електронно управление“ не са направили опит да дадат точна оценка на това за какво, кога и колко пари са били изхарчени от нас за въвеждането на електронното управление. Обяснението за това може да бъде само едно – страх от ужасяващата истина за изхарчените в последните години стотици милиони без осезаеми резултати в административната реформа и без реално въвеждане на електронно управление. Държа да подчертая, че изводът, който правим ние в „БСП за България“ за лошото състояние на въвеждането и прилагането на електронно управление и за лошото качество на административната реформа в България, не е просто наша констатация. се базира на факти, които всъщност господин Дончев и подчинената му администрация признават и сами. В отчета за състояние и Годишен план за развитие и обновяване на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на единната електронна съобщителна мрежа на се казва: „През последните години е разработен значителен брой електронни административни услуги. Тяхната популярност и достъпност обаче все още е незадоволителна. Фактори затова са както слабото популяризиране на услугите, така и липсата на единна електронна идентичност за българските граждани. Трайно установена е практиката да се електронизират различни услуги за гражданите и бизнеса без обаче да се трансформират във вътрешноадминистративни услуги, достъпни за другите администрации.“ Вместо това Вместо това се разработват механизми за заявяването им по електронен път и за получаване на готовите документи на гише в съответната администрация. По този начин се дигитализира административна тежест без реално да се прилага основният принцип на електронното управление – за еднократно събиране и многократно използване на данни. И ние от „БСП за България“, както и авторите на този документ, сме убедени, че посоченото твърдение е вярно, защото фактите за прилагането на електронно управление у нас са красноречиви, но смятаме, че причината за това е именно, че в последните седем-осем години ГЕРБ допусна масово финансиране на безсмислени проекти единствено с цел усвояване на средствата, което доведе и до настоящите резултати в административната реформа и електронното управление. В никакъв случай не приемаме, че електронното управление е един проект, който се изпълнява еднократно и с това приключва. Става дума за съвкупност от добре обмислени дейности и целенасочена работа по поддръжка и непрекъснато усъвършенстване на внедрените системи. Става дума не за проект, а за процес. Работещо, ефективно и всеобхватно електронно управление в Република България ще възстанови доверието в администрацията и практически ще подобри развитието на бизнеса и демокрацията в страната ни. програма на управляващите за периода 2017 – 2021 г. в частта за развитие на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и така нататък, Приоритет 64, не ни дава обаче надежда, че посочените по горе въпроси ще намерят своя отговор в рамките на този управленски мандат. Някои от предвидените в Управленската програма мерки са направо безсмислени и показват или невежеството на този, който ги е писал, или са опит за лесно отчитане на безумно скъпи мегапроекти, от които отново няма да има използваеми резултати. От друга страна, Оперативната е превърнат от инструмент за реформа в администрацията, съчетана с изграждане на електронното управление в средство за мащабно усвояване на европейски и бюджетни средства. В резултат на това предвидените за изпълнение по Програмата проекти не са само силно преоразмерени – някои от тях в пъти, не в проценти, но те ще дадат същите неизползваеми резултати, които дадоха мнозинството от реализираните проекти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения по предишната Оперативна програма „Административен капацитет“. Инициативата на Държавна агенция „Електронно управление“ за създаване на архитектурна рамка на електронното управление е обнадеждаваща, защото тя би могла да посочи верния път за развитие на електронното управление. Но съществува немалък риск да бъдат подкрепени старите технологии за източване на средствата и да бъде направен опит за интегриране и съответно наливане на още средства в доказано неработещи системи и ресурси. Между другото, дадохме няколко примера от последните дни за такива. В ежедневните си срещи с нашите съграждани ние, народните представители от „БСП за България“, непрекъснато получаваме информация за некомпетентна, мудно и лошо организирана работа на различни административни органи и на различни нива в администрацията. Убедени сме, че значителна част от проблемите, свързани с работата на администрацията, могат да бъдат решени със средствата на електронното управление, но си задаваме и въпроса: защо след неколкогодишна работа и милиони похарчени левове от правителствата на ГЕРБ практически нямаме използваеми резултати в изграждането на електронното управление?

В този смисъл за нас от „БСП за България“ наистина е необходимо създаването на временна парламентарна комисия, която с цел да бъдат избегнати повтарящи се с години грешки да направи пълен преглед на изразходваните средства за управление в България и цялостен анализ на причините, довели до масово разхищение на средства, като се посочват отговорните за това лица и органи. Предлагаме заместник министър-председателят на Република България господин Томислав Дончев в кратък срок да изготви подробен план за изграждане на електронно управление. Планът да посочва видовете системи и дейности по тяхното внедряване за всички администрации – на централно, областно и общинско ниво. Да се даде времева прогноза за дигитализация на административните услуги в реално използваема форма,

от 22 ноември 2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление

и цялостен анализ на причините, довели до масово разхищаване на средства, като се посочат отговорните за това лица и органи. Комисията е в състав от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, със срок на действие 28 февруари 2018 г.

Планът да посочва видове системи и дейности по тяхното внедряване за всички администрации на централно, областно и общинско ниво. Да се даде времева прогноза за дигитализация на административните услуги в реално използваема форма, да се даде пълна схема за финансиране на дейностите по изграждане на е-управление,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател на Република България, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми колеги от БСП, този дебат, който днес предстои да направим, е необходим, защото електронното управление ние го дължим на нашето общество. Не знам доколко обаче този дебат е навременен, защото целият процес продължава вече близо 16 години. Ако искаме дебатът, който ще проведем, да бъде конструктивен и той да ни отведе по-бързо до целите, които сме си поставили, е необходимо да се фокусираме върху това, което имаме, това, което трябва да надградим, така че да постигнем в крайна сметка резултатите, които са ни необходими. Затова аз ще се опитам съвсем накратко да очертая рамката на това, което имаме до момента и е направено, за да може тя да послужи като отправна точка за предстоящия дебат. Мисля, че ще намерим и допирни точки с Вас, колеги, защото, като изчистя от емоция чутото преди малко във Вашите мотиви, има наистина неща, върху които можем да разсъждаваме, да се обединим и да продължаваме напред. Приказката за електронното управление горе-долу започва така: през девет правителства в десето, някъде далеч във времето бяха положени основите на електронното управление. За съжаление обаче те бяха положени в грешната посока. Дали поради неразбиране, или защото тогава така са били отчетени обстоятелствата ние получихме като резултат възможността да се дублират хартиените услуги с електронни, което към момента отчитаме за грешка. Вследствие на тогавашните политики се закупуваше масово хардуер, който, разбира се, е необходим, в това няма нищо лошо, и се внедряваше софтуер. Една от грешките, която беше допускана и се случваше основно по времето на съществуването на Министерството на администрацията и административната реформа, беше да се даде възможност на общините и на ведомствата да въвеждат софтуери, като решават и преценяват сами за собствените си нужди какви те да бъдат. Към момента това доведе до следния резултат: имаме софтуери, чиито протоколи не комуникират помежду си, и регистрите не могат да обменят данни. Това наистина е факт към този момент. Нека да отбележим обаче и онова, което наистина е видимо, което се е случило, то може би през последната около една година и най-вероятно провокира този дебат, който смятам, че въпреки всичко е навременен. третото народно събрание с гласовете на всички парламентарно представени партии гласува изменението на Закона за електронното управление, което всъщност ни дава възможност да направим промяна в нормативната база, защото тук се корени основата на целия проблем – правилната посока, която трябва да бъде зададена за електронното управление. Да, ние в момента изследваме добрия пример на Естония, но нека да не забравяме, че в Естония от третия път въвеждат електронното управление, което имат в момента и което наистина е за пример. След това имаме завършена пълна Стратегия до 2020 г. със съответната пътна карта, която определя приоритетите, определя стъпките, които трябва да се извървят. Имаме архитектура на електронното управление, която се довършва към момента, и се надявам в съвсем скоро време да можем да се запознаем с нея. Имаме нещо много важно, което сега, от 2018 г., влиза в сила, и това е новият ред за финансиране. Ние отчитаме, че финансирането през годините не е било по най-правилния начин, защото към момента не можем да разберем какви средства наистина са изразходвани целево за електронно управление. Ние знаем, че

Затова въвеждаме новия ред на програмното бюджетиране, където имаме специално приложение към процедурата по приемане на бюджета и е ясно по какъв начин – кой, как, за какви нужди, дали това е целево за електронното управление, и най-вече дали е ефективно и ефикасно, което ни интересува нас, за да имаме резултата, който е необходим. Още нещо важно – целият този процес трябва да се управлява от някой и за щастие вече имаме работеща Държавна агенция за електронно управление. Пожелаваме си тя наистина да си свърши качествено работата. При наличието на всичко това са необходими три неща, за да имаме успех и резултати, които искаме. Това са правила, хора и ресурси. За ресурсите няма да говоря – имаме налични, необходимо е да се подобряват, необходимо да се реорганизират по някакъв начин, което се случва и в момента. Хората знаете, че една от най-високоплатените професии е на IT-специалистите, а ние им предлагаме заплата на държавен служител. Въпреки това имаме качествени служители, които работят в този сектор, на които ние разчитаме и трябва да намерим правилната мотивация за тях. Стигаме до третото, най-важно нещо: това са правилата, от което през последната една година ние започнахме. Всъщност промяната на законите, която ни дава стабилната основа за всичко останало, което имаме. имаме. Ще използвам Вашия пример – да, хубаво е да имаме кола, да, задължително е да има двигател, но ако не можем да шофираме и не знаем къде отиваме, няма никакъв смисъл от тази кола. Видяхте, че с отпадането на свидетелството за съдимост ние променихме – мисля, че са 68 закона, което е изключително голяма работа по отношение на промяната на нормативната уредба. Затова аз апелирам дебатът, който ще проведем в момента, да бъде в тази насока: как да реорганизираме и организираме всичко това, което имаме. За съжаление, не мога да се съглася с това, което предлагате Вие. Първо, Вие предлагате отново поредната комисия, която да разследва – ще Ви цитирам – масовото разходване на средства, точно така, това са аргументите към Вашето предложение. Не знам как точно определихте какви са разходваните средства за електронното управление, при положение че те никъде не са отчитани целево, че са харчени за това. Да, Вие сте попитали ведомствата, те са Ви отговорили и във еуфорията да покажат колко много работа са свършили по електронното управление, са Ви отчели разходите за мобилните си телефони. благодаря Ви. Затова смятам, че трябва да се фокусираме към това, което в момента е направено, по какъв начин ние можем да го надградим. Ние нямаме нужда и от нов план в момента, който да бъде изграден за един месец, защото имаме изцяло нова Стратегия, пълна Стратегия с пътна карта и архитектура на електронното управление. Онова, което ние предлагаме: нека нека да задължим заместник министър-председателя – господин Томислав Дончев, в един разумен срок пред Народното събрание да представи един доклад за текущото състояние на разработените хоризонтални компоненти на електронното управление и начина за ускореното им внедряване в широк кръг от администрация, включително и в общинските, и областни администрации. Нека на годишна база да получаваме ежегодно отчет за свършеното до момента и план за предстоящото.

Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Задължава заместник министър-председателя Томислав Дончев в срок до 31 март 2018 г. да представи пред Народното събрание доклад за текущото състояние на разработените хоризонтални компоненти на електронното управление и начини за ускореното им внедряване в широк кръг администрации. 2. Възлага на заместник министър-председателя Томислав Дончев да внесе в Народното събрание ежегодния отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и ресурсите на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност след приемане от Министерския съвет. Вносители:

Моля, ако ще има изказвания, заявете изказвания. Последно повикване! Господин Данчев, заповядайте.

Недопустимо е, господин Дончев, когато говорихте преди няколко дни за политиката на правителството за въвеждане и прилагане на електронно управление в България, да не подчертаете нуждата от средства за квалификация и преквалификация на администрацията, да не коментирате чукащата на вратата необходимост от алтернативна заетост за кадрите, които ще си отидат от системата заради въвеждане на електронни услуги в администрацията. Очаквахме от Вас да посочите мерки за справяне с отчайващите едва 5% граждани, които са единствените търсещи и използващи електронни услуги, както и да посочите конкретика за това как ще промените тази мрачна статистика. Останахме учудени, че не говорехте за промяна в образователната политика на България, която да прекърши десетилетни стереотипи и нагласи, включително на младите хора, както и за това как ще ги насърчите още в процеса на обучение и придобиване на функционална грамотност да търсят и използват електронни услуги. Изненадани бяхме също, че нямате визия за повече от 70 електронни регистри, които се поддържат във всяка от 400-те общински и районни администрации, които впрочем, както се казва, предлагат над 80% от административните услуги за гражданите. Нямате идея за финансирането на същите тези общински администрации, въпреки че само за месец преди Нова година правителството набързо разпредели за какво ли не милиард и половина от бюджетния излишък. Ако бяхте направи нещо от това, уважаеми господин Дончев, щяхте да убедите не само нас, а и българския народ, че имате идея как да изградите електронно управление и как да направите този процес устойчив и работещ. Ще подкрепя твърденията си с два реални примера. Първият, фирма изпълнител е разработила система за електронно връчване. Тази услуга е една от малкото обявени на интернет страницата на Държавната агенция за електронно управление. Колко пъти е използвана тя, не е ясно. При реализацията на проекта на стойност 2 млн. 149 хил. лв. без ДДС са усвоени около милион лева само за дейност по позиция едно – валидиране на електронни документи, разпечатка на електронни документи и така На пръв поглед всичко е наред, изпълнява се Регламент 910/2014 г. на Европейския парламент. Системата работи повече от две години и е внедрена, само забележете – едва в 7 от общо 500 администрации. Това са Държавната агенция за електронно управление, общинските администрации – вероятно няма да се изненадате – Габрово, Троян, Брацигово, Бяла Слатина, НОИ и в Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Колко граждани са се регистрирали в системата не е известно. Интересно е да знаем дали и членовете на правителството, Вашите колеги, господин Дончев, имат регистрации. Но въпросът очевидно е риторичен. Работи ли реално системата? Очевидно не! Очаква ли някой тази система да се ползва, колеги? Според мен – пак не. Основната причина за неизползване на системата за връчване е, че просто няма какво да се връчва в електронен вид. За да се връчват актове на изпълнителната власт, би трябвало и те да са подписани с електронен подпис, по който да може да се установи самоличността на подписалия акта административен орган. Освен това такива актове и съгласно Регламент 910 трябва да бъдат подпечатани с електронен печат, по който да се установи декларираното от съответната администрация, че подписалият акта има правомощията да прави това. Вместо управляващите да полагат усилия да осигурят идентификация по електронен подпис и да осигурят необходимото законосъобразно прилагане в административната практика на цифровите печати, те саботираха приемането на предложението на „БСП за България“ преди няколко месеца за законови промени, осигуряващи използването на електронен подпис за идентификация. Господин Дончев, реално Вие саботирахте сами себе си! Няма идентификация по електронен подпис, няма издадени и подписани актове и система за милиони няма какво да връчва и бездейства. Всъщност на Вас ясно ли Ви е въобще какво правите?! Накрая, онези Ваши служители, които отговарят за системата, дори я рекламират и твърдят, че тя позволява връчване на документи за извършени административни услуги, актове, фишове, електронни фишове, наказателни постановления и други и че може да се използва за различни документи, за които е задължително връчването или съобщаването им по закон. При това положение, колеги, учудваме ли се, че гражданите не са се засилили да се регистрират да използват тази система? Вторият пример, показващ очевидната некомпетентност в управлението, е свързан с Вашия отговор, господин Дончев, на наше питане преди няколко дни, когато споменахте единствено за намерение за свързани електронни регистри, които да си обменят, цитирам „удостоверителни документи“. Очевидно за Вас това е елемент на така нареченото „комплексно административно обслужване“. Дори е формулирана цел 233 на правителствената Програма – „Представяне на ефективни електронни административни услуги за гражданите и бизнеса и прилагане на комплексно административно обслужване“. Но достатъчно ли ще бъде да се свържат няколко регистъра? Не знаете ли, че за всяка от основните 500 администрации се обслужват десетки основни регистри? Комплексното административно обслужване може и да е вярно направление в развитието на обслужването на населението, но нека да погледнем фактите и да видим какво всъщност предвиждате Вие. Развитието на това обслужване е планирано да се реализира с европейски проект, за който за който през тази година ще бъдат изхарчени около 15 млн. лв., които ще бъдат вложени в създаване на 100-150 нови центъра за комплексно административно обслужване. Планирано е тези центрове да служат като посредник между населението и администрацията, тоест администрация ще опосредства връзката на гражданите с администрацията! Типично е и съвсем в духа на усвояването! Естествено, от концепцията на Министерския съвет за тези центрове не става ясно защо изобщо е необходим такъв посредник, защо например не се оборудват 150 общински администрации с подходящ софтуер и хардуер за реализиране на електронното управление по места? Очевидно е, че е далеч по-полезно, но няма как да го направи една наша фирма! Господин Дончев, не разбирате ли технологичната безсмисленост на такъв проект?! Защо ще го реализирате, вместо с парите за този проект не е предвидено да се развие наличният софтуер на общинските администрации, за които няма планирани никакви средства за електронно управление в бюджета за тази година? Защо не се даде възможност и на кметствата да предоставят електронни административни услуги? Очевидно е, уважаеми колеги народни представители, че архитектите на този проект в основната му част са предвидили да усвояват средства за наемане на помещения, за канцеларско оборудване, компютри и друга техника, тоест за създаването на още едно ненужно административно звено! Бих могъл да продължавам да давам още доста примери като този, който дадохме само преди няколко дни

за една неработеща система, която всъщност от години манипулира приходите в държавната хазна – системата БАЦИС. Всъщност, бих могъл да продължа, както казах, да давам още доста примери и проекти, за които са харчени или предстои да бъдат харчени средства от държавния бюджет или по европейски програми, примери, които идват всъщност от Вашите отговори на нашите актуални въпроси от последните няколко месеца. Смятам това за ненужно, защото вярвам, че Вие по-добре от мен разбирате, че наистина е необходим друг модел за въвеждане и прилагане на елементите на електронно управление в България – модел, който ще стимулира внедряването на полезни за администрацията програмни продукти. Благодаря Ви.

по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, това, с което се занимаваме в момента, е дебат. Имаше питане, на което беше отговорено.

регламента, който сме направили за подобна формула, защото предполагам, че това, което ще се случи сега, е, че тук ще говорят депутатите от различните политически сили, или само от една политическа сила, а накрая господин Дончев ще излезе, ще каже няколко думи и ще приключим. За мен това не отговаря на формулата на дебата. Мисля, че темата е важна и съм убеден, че както хората от опозицията, така и господин Дончев имат какво да кажат по нея. За мен цялото това упражнение има смисъл, ако то наистина се превърне в реален дебат в реален дебат Предлагам, тъй като имаме определено време – това са процедурните правила в залата, в същото време господин Дончев може да взема думата няколко пъти – когато поиска и колкото поиска, което е правилно. Моето предложение към господин Дончев и към Вас конкретно е следното. За да направим дебата реален, бяха поставени много въпроси, те са реални. Призовавам господин Дончев да се включи сега, за да направим реален дебат, а не просто да го захлупим и да го прехвърлим. Моето предложение е с всички тези, които бяха поставени, може би не сега, може би да чуем колегите от ГЕРБ и след това,

според Вас въведено, управлявано от някой – в случая управляващите, може да влияе доста лошо на приходната част на бюджета. Следователно корупцията, колеги, вече не е само в разходната част, когато купувате компютри, принтери, разбрахме, че сте си включвали и мобилните телефони вътре, вероятно и горивата, за да отидете да ги купите, а говорим за корупция в приходите. Укривате приходи именно чрез въвеждане или невъвеждане на електронно управление. Господин Данчев, това така ли е? Чрез тази система има ли опити за прикриване, за укриване на акцизи, на данъци и на всякакви приходи? Въвеждайки електронното управление така, както го виждат колегите, няма ли да стане още по-опасно и още по-вредно за българската държава, ако те продължат да го въвеждат? Благодаря Ви.

При това положение и с първата реплика, и с процедурата на господин Кутев, госпожо Председател, искам първо да направя процедура във връзка с това за какво говорим.

колеги, да установим това, защото ораторът към този момент се позовава на засекретена информация, която ние във вчерашния ден на Председателския съвет решихме как ще бъде ползвана. Поехме ангажимент да поискаме декласификацията й. Очаква се всеки момент това обстоятелство да настъпи. Към момента

Тук вече започвам процедурата. Госпожо Председател, моля да дадете ясни указания на говорещите доколко включваме

Репликата към колегата Данчев е следната. Уважаеми колега, Вие дадохте най-неподходящия пример най-неподходящия пример с оглед на Вашата теза, който всъщност потвърждава резултата и усилията, които нашето правителство е вложило.

(Шум и реплики от „БСП за България“.) На обсъждането на работната група по измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс всички скептици за предложените промени за електронно връчване и съобщаване по административни дела и по административното съдопроизводство бяха убедени в ефекта на тази система. Тя беше демонстрирана от представителите на Държавната агенция за електронно управление. Определено трябва да подчертая, че тази система убеди целия скептицизъм, насъбран във всички, включително и в представителните магистрати на съдебната система, че може да доведе до реално електронно правосъдие.

Не знам до какъв момент и на какъв етап е стигнало разсекретяването, но днес много обширно и точно в няколко медии, да не ги цитирам, е описано какво се е случило. На практика вече за никого не е тайна,

ефективна спрямо целите, за които е създадена. Отделно от това някаква информация, която да е била секретна, да е станала публично достояние от тази трибуна, от тази трибуна, не е издадена, тъй като вестниците и електронните медии изобилстват с далеч по-задълбочени коментари и анализи по темата за ефекта от работата на системата в Митниците и за… (Реплика Господин Кирилов, моля Ви. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Това ще стане ясно, когато разсекретите докладите, господин Кирилов. Какви са констатациите, които са направени не от нас, а от специалните служби?

пак ще попитам господин Кирилов: колко човека са се регистрирали да ползват тази система? Колко администрации са се регистрирали и участват със съответния интеграционен модул, който е предвиден за връзка между централната система за връчване и

и начина, по който се връчват документите чрез нея. Но пак казвам, най-добрият показател за ефективността на една система е доколко тя се използва, колко струва спрямо това използване.

от харченето им, че са направени десетки проекти. От въпросите, които зададохме към господин Дончев в последните месеци имаме фрапиращи отговори за десетки проекти, за милионни левове,

Гледайки мотивите, в мен възникват два въпроса. Първи въпрос: или не разбирате какво е електронно управление и какви са процесите в него, което не вярвам, че е така, или се опитвате по манипулативен начин да представите едни данни, които сте получили от министерствата, от ведомствата, видите ли, като част от създаването на електронното управление, и опитвате да заблудите не само залата, но и обществото за това, че са изхарчени стотици милиони за електронно управление, което всъщност не е вярно. Ще се опитам да Ви обясня защо. Да, сигурно има много проекти, които може да изкарате, които със сигурност имат своята неефективност, не са допринесли за електронното управление. Сигурно е така. Всяка администрация е харчила различен ресурс, дори и за всякакви информационни комуникационни технологии, било то принтери, компютри, телефони, но това не е електронно управление. И това е част от задълженията на всяка администрация да изпълнява своите ангажименти. Повечето от парите даже, които са изхарчени, съвсем обективно са отишли именно за аналоговата процедура да издават документи на хартия. Точно това е. И принтерите, и компютрите… Не са отишли за електронно управление. Ако вникнем в това какво е електронно управление, трябва да си дадем ясен отговор за това, че електронното управление не е дори издаването на услуги по електронен път, а това е, когато не е необходимо изобщо да заявява заявителя, че иска някаква услуга, защото информацията дали Вие сте женен, кога сте роден, съден ли сте или не сте съден, трябва да се съдържа в тези масиви и самите администрации да нямат необходимост да Ви я искат, дори и по електронен път, а самите те да я черпят от другите бази-данни. И това е електронното правителство. И ако погледнем от тази страна за електронното правителство...

Даже харчим значително по-малко пари, отколкото други държави, включително и Естония, която се дава за пример, на годишна база спрямо бюджета, спрямо процентното съотношение на брутния вътрешен продукт. И в крайна сметка ние трябва по-скоро да отговорим на един друг въпрос. Ако говорим за някакъв продуктивен дебат продуктивен дебат и да има някакъв смисъл от днешния разговор, то е това как наистина парламентът да подпомогне дейността за създаването на електронното управление, защото един от най-големите проблеми на електронното управление са самите администрации. И това не е някаква тайна, а е факт. Защото самите те възприемат своята информация и база-данни, които имат, като някаква вътрешноведомствена и по никакъв начин не искат да направят така, че тя да бъде общодостъпна за всички институции. И по-скоро ние като законодателен орган, ако с нещо ще допринесем за създаването на едно добро електронно управление и облекчение на гражданите и на бизнеса, е именно това: как и по какъв начин да накараме самите институции – било то държавни или общински администрации, наистина да направят крачка напред.

безспорно последните две правителства показаха ясно, че имат воля да се справят с този проблем и да направят решителна крачка. Създадена беше Агенцията „Електронно управление“. Заедно гласувахме Закона за електронното управление. Има единен технически протокол, с който всяка една администрация, когато поръчва и изработва софтуер, трябва да отговаря на този общ единен стандарт. Приехме в Закона всичките системи да бъдат с отворени кодове, авторските права да бъдат собственост на възложителя, не както беше досега, да не се плащат лицензи всяка година. Такъв е примерът и с тол системата, която се опитваме в момента да изградим по същия начин. Имаме множество крачки напред и не мисля, че в момента една такава Комисия би била продуктивна, а по-скоро ще е някакъв опит за заяждане, а няма смисъл. Предлагам господин Дончев като отговарящ за тази политика – а това е и нашето решение – в обозримо бъдеще

да бъдат предоставени на нашето внимание, така че и ние да си свършим работата като законодателен орган. Но това с тези стотици, милиони, които са изтекли някъде… Да, сигурно са похарчени не малко средства, но те, колеги, не са отишли за електронно управление, а са отишли по-скоро за закупуване на различни софтуерни или хардуерни продукти, които са в полза на сегашния модел на работа, а не в полза за облекчаване на административните услуги за бизнеса и за гражданите. Благодаря Ви, колеги. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ненков. Реплики? Заповядайте, господин Свиленски. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Ненков, позволявам си да Ви направя реплика. Не е проблемът дали някои колеги от БСП не знаем какво е електронно управление. Проблемът е, че Министерският съвет, министрите, включително и господин Дончев не знаят какво е електронно управление, защото, когато зададохме въпроса до всеки един министър колко пари са изхарчени за въвеждане на електронно управление в България тези числа са подадени от министрите, те не знаят какво е електронно управление. Искаме тази комисия, за да стане ясно колко пари са изхарчени за електронно управление, колко за принтери, колко за тонери, колко за мобилни телефони и повече това нещо да не се случва. За това е този дебат, не за нещо друго, защото електронното управление на Вас Ви е приоритет. Преди една година сменихте Закона. Направихте Държавна агенция „Електронно управление“ и няма след една година сменихте директора на тази Агенция. Защо го сменихте този човек? Така ли ще правите всяка година – с нов директор ще вървим към електронно управление, или ще чакаме след следващия дебат след осем месеца пак да питаме колко средства са изразходени за електронно управление? Затова е тази Комисия – да види какво е изхарчено, да види какво е направено, да се каже кой носи отговорност. Ако е господин Желязков – правилно сте го отстранили, но аз мисля, че господин Желязков е достоен председател на тази Агенция и не трябваше да го махате, но това е Ваше право. право. Моля Ви, подкрепете нашето предложение с всичките други решения. След това за плановете – какво предвиждаме, когато изхарчим 100 милиона, за да знаем какво ще имаме в края на годината. Защото единственото нещо, което сте направили в електронното управление, това е в НАП, Митници и в Здравна каса да има едно апаратче за билетчета и вместо хората да стоят прави и да се записват на списъци, както беше едно време, сега стоят с листчетата и си чакат същия ред и на същите опашки. Това Ви е електронното управление, уважаеми КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Свиленски! Господин Иванов – втора реплика. Трета реплика – господин Янков. Благодаря, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, уважаеми господин Дончев, уважаеми господин Ненков! Господин Ненков, хубаво е, когато се говори от тази трибуна, да се акцентира малко и на цифри, които съм сигурен, че Вие ги знаете, но незнайно защо не ги използвахте. Знаете, че в момента има около 3700 потребители, на които са издадени над 7000 документа –

И нещо друго, господин Ненков, когато започнахте изказването си за структурата на електронното управление – след Стратегията имаме пътна карта, след тази пътна карта, имаме архитектура на това електронно управление, тези неща са нещо различно от плана, който колегите сега се опитват да ни вменят, и да натоварят господин Дончев с административна тежест да направи план

Госпожо Председател! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ненков! Управление на публични процеси с използване на информационни и комуникационни технологии

дигитализиране на процесите. Каквото и да обяснявате, Вие разбирате електронното управление като СМС към премиера, и премиерът със СМС командва отделни звена в институцията. За Вас това е електронно управление. Но ключът е, че Вие разчитате на подкрепа с натиск над администрацията, а едно електронно управление ще намали разходите за администрацията, но и заетите в тази администрация, и Вие ще имате по-малко подкрепа от тази администрация и няма да сте на власт. Благодаря Ви.

Така че това отговаря на въпроса дали с натиск или със СМС-и сме спечелили изборите. И приключваме по тази тема. Що се отнася до електронното управление, колеги,

вярно е, че има нецелесъобразно изхарчени пари. Вярно е, че администрациите по принцип считат като част от електронното управление закупуването на техника. Да, без техника не може, но самият смисъл на електронното управление е коренно различен. И това, което се опитах да кажа на колегата Янков в своето изказване преди малко, е: да, цифровизацията, електронното поддаване на услуги, електронното получаване на услуги

години. Това е бъдещето. В момента ние имаме много ясен план; имаме стратегия, по която се работи; има финансиране за тези проекти; има пътна карта, която е изработена в рамките на два години и аз не вярвам как една комисия, която ние ще създадем в парламента, ще направи нещо по-добро. Голяма битка е създаването на електронно управление, защото спирачката до голяма степен са общините, до голяма степен е държавната администрация, всеки иска да си пази информацията. Това е големият проблем! Не е проблем господин Дончев дали иска, или не иска, или не знае, или знае какво е електронно управление. Бъдете сигурни, че знае! Проблемът е в това, че трябва да намерим начин, ако трябва някой път и с по-сериозни, с по-крути мерки като законодателен орган да накараме всичките администрации – било общинска или държавна, да направи крачка напред, а не просто с евтини заяждания. Няма да стане! Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер! Искам още от самото начало да кажа, че дебатът за електронното управление в България е нужен, той трябва да бъде воден. Това е един голям проблем, който трябва да се реши, но от друга страна, изложението на господин Данчев не ми вдъхна доверие, че опозицията е тръгнала…

залата му правят реплики. В момента той прави реплики. Значи, с такъв стил къде отиваме? Той предлага да направим една комисия, която да разследва злоупотребите, кражбите и така нататък,

господин Томислав Дончев – един доказал се специалист, не разбирал от тематиката, за която е назначен, и той трябва си подаде оставката, едва ли не да се махне. Защото казваха: Вие не разбирате, там компоти ли, там буркани ли, какво беше? Искам да кажа, че за електронно управление в България се заговори от времето

след това – в това управление, между другото, имаше дейно участие на БСП, после имаше една тройна коалиция, която също се занимаваше с електронното управление, и в резултат на това бяха окрадени стотици милиони евро от предприсъединителните фондове от приближени до БСП кръгове, заради които ние не можахме да бъдем осъдени, защото не бяхме членове на Европейския съюз. По-късно обаче,

След това ние видяхме, че напъните на правителството на БСП в тази посока стигнаха дотам, че ни спряха еврофондовете.

Ами по времето, когато вече бяха дошли БСП на власт и стана така, че се каза между 2007 г. и 2009 г. има големи кражби, извършени, и Ви спираме фондовете, за да направим ревизия. След това един друг колега, който често се обажда от тази трибуна, че го репликират, непрекъснато говори, той е до господин Данчев. Ето го там – господин Свиленски, дето се усмихва. (Бурен смях.) Много смешно.

След това продължиха усилията в това направление и се стигна до това, че имахме заплаха – ето вече влизаме в първия мандат на ГЕРБ – спокойно, наострете уши! Стигаме до това, че България трябваше да въведе наистина една голяма, сериозна система за управление и наблюдение, така наречената система ИСУН в последния момент я въведохме, защото бяхме заплашени два пъти от Европейската комисия, че ще ни наложат сериозни глоби за това, че се бавим с нея. Тази система обаче в момента работи отлично, тази система ИСУН управлява около

И така, продължаваме нататък. Това са едни много сложни системи, които сработиха една с друга, те са модерни, те са една от системите за електронно управление на правителството, въведена много успешно. Системата за електронно управление се състои, уважаеми колеги, и Вие всички знаете много добре, с изключение на господин Дончев, че те имат подсистеми. Не може системата за електронно управление в здравеопазването да бъде примерно приложена в сферата на религиозното управление.

в сферата на електронното управление. То е въвело вече доста от тези системи. Ние ги критикуваме, не ги харесваме – примерно в Митниците, в НАП има такива системи за естествено. Те искат много пари, господин Данчев, те искат милиарди! Не милиони, милиарди искат, за да станат тези неща. Искам да завърша с последното, което ще се хареса много на опозицията. ПЕТРОВ: Единственият начин да се справим успешно с корупцията е всички, колкото се може по-бързо по-бързо да работим за това като законодатели тук, да викаме съответните ресорни министри, които отговарят за съответните подсистеми, и да им задаваме сериозни въпроси за това, защо в системата на социалното осигуряване примерно не е въведено още електронното управление? Ние трябва да вършим нашата работа. Защо? Защото там е ключът за борбата с корупцията! Корупцията изчезва моментално там, където има въведено електронно управление. (Възгласи: „Еее” от „БСП

Господин Симов за първа реплика – заповядайте. Господин Кирилов за втора. Трета реплика ще има ли? Господин Ерменков за трета реплика.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега господин Петров! На мен не ми стана ясно какво какво постигнаха двете правителства – това, което беше доминирано от НДСВ, и това, което беше така наречената Тройна коалиция? Какво точно направиха в електронното управление? Колко пари усвоиха, какъв резултат оставиха? Какво законодателство направиха? Стана ясно какви супер компютри за

Но всъщност, колеги, основните критики, които тук бяха отправени, е защо искаме тази комисия? А моят въпрос е: защо Вие не искате тази комисия? Какво крием, какво ще скрием, ако не направим тази комисия? Какво искате да скриете Вие – прахосаните пари

ДАНЧЕВ: Колеги, дайте да направим тази комисия, за да покажем, че парите са изхарчени смислено, щом не се притеснявате, че няма корупция, че не са преоразмерявани проекти, че всичко е било наред, както се опитаха тук да ни кажат.

по време на изказването на господин Петров се видя в залата едно неуважение, подвикване, прекъсване и трябваше да се намесите и да въведете някакъв ред, защото подобно отношение

аплодирали изказващия се, самият той тук събираше овации. Така че предполагам, че е бил доволен от тези аплодисменти и не се чувства обиден. Госпожо Председател, наистина дебатът е много сериозен. Става въпрос за много пари, изхарчени досега, и за много милиони, предстоящи да бъдат изхарчени. Моля Ви да вкарате дебата в темата, господин Дончев да вземе отношение, защото с такива изказвания като на господин Петров довечера „Господари на ефира“ ще бъде запълнено изцяло с Народното събрание и няма да има нужда колегите от другите медии въобще да отразяват сериозността на нашия дебат. дебат. Моля Ви, вкарайте в оставащите минутки дебата по темата. Господин Дончев да вземе отношение, за да можем и ние да чуем, в крайна сметка, какво иска да прави правителството с електронното управление. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Свиленски. Господин Петров направи една ретроспекция в своето изказване и аз мисля, че нямаше нужда да го спирам по начина, по който той се изказваше. Други изказвания, колеги? за България”.) Господин Дончев знае, че може да вземе по всяко едно време думата. Заповядайте, господин Летифов.

Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Взимам думата, за да кажа, че ще подкрепим предложението за решение на колегите от БСП господин Свиленски и господин Данчев Данчев не защото сме опозиция, а защото темата е важна. Може би са допускани грешки през всички тези управления досега, но някъде в тези управления, които бяха посочени, е поставено началото на електронното управление. То трябва да се развива, за да достигаме и да догонваме. Да, дават пример с Естония, няма да цитирам показателите по отношение на електронното управление и и на това как ние използваме всички тези възможности, но изоставаме много, както в Европа, така и в света. Затова е важно да подходим по-сериозно и да излезем от рамките на популизма. Господин Дончев, когато вземете думата след това, моля Ви да кажете откъде, колегите от управляващото мнозинство имат тези данни, че трябват още милиарди и ако е така – колко, и какво трябва да постигнем с тях? Другият колега, който каза, че не са 200 милиона цифрите, които са показали министрите, а са 120-130 милиона, Вие ли предоставихте тези данни? И как точно те са сборувани по този начин, за да се стигне до тези 120 милиона, а не 200? Само един пример, ако ми позволите ще Ви дам, за да се разбере какво означава хаос в електронното управление, понеже говорим за единна информационна точка във всички сектори. Първо, за да направим реформата в тези сектори, ние трябва да внедрим това електронно управление. Имате нашата подкрепа да го направите. Тук излизам извън рамките на политическото говорене единна информационна точка, която ние говорим да имат КАТ, НАП и другите институции. Преди около две седмици гражданин ми сигнализира, че спрели полицаите неговия автомобил, който е шофиран от сина му, съставят му акт, в рамките на седмицата отива да си плаща акта, няма други нарушения човека отива в КАТ и там му спират автомобила от движение, взимат му книжката и всички тези нарушения, защото има седем акта за нарушение на Закона за движение по пътищата с автомобил, който той няма автомобил „Лада“. Оказва се, че този човек е бил управител на едно държавно дружество до 2010 г., а на него му пращат актовете и той търпи санкции до 2018 г., така че електронното управление, така наречените единни информационни точки те са ни задължение да го направим. Затова ние ще подкрепим това предложение, защото това, което колегите всъщност от ГЕРБ предлагат нямаме нищо против,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Дончев, разбирам тактиката – идеята е да ни свърши времето, накрая Вие да се изкажете от висотата на Вашия пост и знания и да обясните как този парламент нищо не разбира и Вие ще въведете електронното управление. Искам да Ви кажа, че номерът Ви няма да мине, защото при този подход, при нежеланието Ви да влезете в реален дебат с българския парламент след две седмици ще Ви извикаме отново и така ще си играем, докато влезете в реален дебат с Народното събрание по тези теми. теми. Да кажа, че днес водим дискусия може би в най-аналоговия парламент в Европейския съюз и по ирония на съдбата България като председател на Съвета на Европейския съюз има за един от своите приоритети цифровия пазар, конкурентоспособността, базирана на развитието на цифровия пазар. Ние сме страната, която е излъчила комисаря, който отговаря за цифровата икономика и цифровото общество, при положение че сме на опашката по целия кръг от проблеми, свързани с тази тематика. Ще кажа само няколко данни, защото смятам, че това е важно, те са много, всички говорят за едно драстично изоставане на България по тези теми. Например хората, които използват интернет, за да изпращат формуляри до публичната администрация в България са 7% и намаляват в последните години. съюз са 30 % и се увеличават. Процентът на гражданите, които използват интернет, за да получават информация от публичната администрация в България са 15% и намаляват и тази тенденция също е много интересна, в Европейския съюз са над 40% и се увеличават. Искам да върна малко дебата по съществото на проблемите, които се опитваме да коментираме днес, а именно няколко ключови въпроса, които пречат на системата, и които това правителство, и конкретно господин Дончев, не намират за нужно нито да коментират по тях, нито да предложат конкретни мерки или да споделят тук с българския парламент. Електронното управление се превърна в удобна платформа, за източване на средства захранване на различни фирми с проекти и проектчета често с красивото уточнение „пилотни проекти“, в резултат на което не се развиват като цялостни стратегически проекти, няма оценка за ефективността, но се създават системи, които не комуникират помежду си, не си говорят и това е идеята. На второ място, няма услуги на практика, които да са електронни от началото докрай, което всъщност обезсмисля частичните мерки, за които текат милиони и хората не са стимулирани да ги използват. Хората не вярват в електронните услуги и тяхното доверие не се увеличава, защото администрацията, административните практики не ги насърчават. Няма политика в тази посока. Достъпът до електронни услуги през мобилни платформи пък особено драматично изостава в сравнение с Европейския съюз. Няма никакви мерки за насърчаване на гражданите да ползват електронни услуги нито кампании, нито обучение, нищо. Липсва обучение за ползване на електронни услуги, включително от училище, където би трябвало това да се случва. Искам да кажа, че това, което очакваме, е не тази безпомощност, която звучи от изказванията и на колегите от ГЕРБ, и от предишните на вицепремиера Дончев. Искаме повече конкретика, повече амбиция, ясни хоризонтални мерки, умни решения и най-вече спиране на разхищенията. Затова Ви призовавам да подкрепите нашето решение!

Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Заместник министър-председател на Република България, уважаеми колеги! Многократно тиражирана теза на БСП е, че парите за електронно управление са харчени и се харчат безконтролно, но те не са предложили или въвели нито една стъпка за промените на това и в нито едно от техните предишни управления. Предложенията им само се изчерпват до поредната проверка назад във времето, вместо предприемане на реални мерки за контрол, публичност и реален ефект от направените разходи. Сега действащият Закон за електронното управление е изменян, в който последните промени от предходното правителство на ГЕРБ, са заложени принципите за прозрачност, публичност и съгласуваност, особено при финансирането на електронното управление и информационните и комуникационните технологии. В измененията в Закона за електронното управление, приети от Четиридесет и третото народно събрание са въведени проектен и бюджетен контрол, чрез който да се одобрява и наблюдава харченето на публичните средства за електронно управление. По този начин ще знаем колко е предвиденото и колко е изхарченото през годините и няма да допускаме популистки изказвания с измислени цифри и числа и недостоверна информация. В тази връзка имайте предвид, че наскоро публикуваните данни и анализи в медиите, че общо изразходваните за електронно управление са два милиарда лева средно, което прави по 150 млн. лв. годишно национално и европейско финансиране не почиват на никакви факти и не отговарят на обективната истина. Първо, от 2007 г. до 2015 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, която е била основния източник на финансирането на проектите за електронно управление в държавната администрация са разходвани общо за всички девет години около 100 млн. лв. Второ, въвеждането на контрол върху разходите за електронно управление – тези разходи не са могли да бъдат отделяни от останалите текущи и капиталови разходи на администрацията, така че не е имало как да бъдат изчислени. текущите разходи влизат всички разходи за издръжката на съответните администрации, включително текущите ремонти не само за информационни системи и електронни услуги. В много от случаите разходите, извършени за доставка на информационно-комуникационни технологии, предназначени за офис услуги или за чисто вътрешноадминистративни дейности се считат като разходи за електронно управление, което е абсолютно погрешно. Не отговаря на действителността и широко тиражираното твърдение, че Естония е похарчила 50 млн. лв. или евро за електронно управление за последните 15 години. Естония харчи приблизително 1% от годишния си национален бюджет за електронно управление, което е в размер на 60 млн. евро. Да не забравим необходимостта от средства за регулярна подмяна на компютри в администрацията, за лицензиран софтуер, за поддръжка на вече разработени системи – при налични в държавната администрация 130 хиляди компютри, съгласно оповестен доклад за състоянието на администрацията през 2016 г. При среден темп на подмяна четири на компютри и периферия това значи 35 хиляди бройки компютри – държавата харчи 30 млн. лв. единствено за тяхната подмяна и това е без да се отчитат разходите за поддръжка, лиценз, за софтуер и друга периферия, което още веднъж посочва несъстоятелността на твърденията за огромни разходи за електронното управление. Разликата с преди е, че за пръв път правителството въведе пълна отчетност за прозрачност за всички планирани и реализирани проекти и разходи за електронно управление, както и пълен бюджетен контрол на разходите за електронно управление в Бюджет 2018 г. Ако колегите искат да се запознаят с това, само ще ги насоча

уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми специалисти по електронното управление! Аз няма да подкрепя Вашето предложение за Решение, защото то се основава на неразбиране и предполагам, понеже съм добронамерен към Вас, че без да искате, ще блокирате целия процес. се опитате да бръкнете в контакта пак и да видите какво ще стане – ами, ще Ви удари токът.(Шум и реплики.) Ако приемем... Аз знам защо искате анкетна комисия, за да говорите за великите престъпления по отношение на електронното управление и на електронното правителство, само че електронното правителство, да Ви осведомя, няма министър-председател, така че там няма да има кой да атакувате. Набързо да Ви кажа етапите. Не е вярно, че нищо не е направено. Напротив, направени са много неща. От 2002 г. се развива този процес, разбира се, в началото е по-бавен, защото и тогава новите технологии бяха по-трудни за усвояване, но от 2010 г. има Стратегия за електронно управление, приета от първото правителство на Борисов. За съжаление, по времето на Орешарски тази стратегия беше забавена. Не го обвинявам и не казвам нищо, но е факт – потвърждават го всички. През 2014 г. беше изградена цялата законова база, върху която да стъпи електронното управление, включително имаше радикални изменения в Закона за електронното управление, имаше създаване на Агенция за електронно управление, която да централизира този процес. В сегашния парламент само за отпадането на свидетелството за съдимост са приети 66 закона! Над 100 закона имаме готови във връзка с електронното управление. И в този момент Вие искате да направим план?!

Ще Ви призова и аз: отделяйте електронното управление от компютрите. (Шум и реплики.) Електронното управление не са компютри, не е закупуване на компютри,

Само за поддръжката! А ние в момента го строим. Ще видите резултата само до 3-4 месеца – съвсем конкретни и реални резултати, които са свързани преди всичко с административната реформа. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имаше не един призив да отговарям на конкретни въпроси по време на дебата. Не се възползвах от тази възможност, защото на единствения конкретен въпрос,

Ви. Позволете една чисто колегиална препоръка, уважаеми колеги. Всички четем вестници, това е важна част, ако щете, от професионалния начин да се информираме какво се случва. Това е добре, не е укорително. Разбира се, има нюанси кой какви вестници чете, но в конкретния случай моята препоръка е освен вестници, да се четат и документи. Темата, която дискутирахме, дава изключително удобна възможност да ползвате директно документална информация от мрежата. Посещавате eufunds@bg, там има две основни секции: ИСУН и ИСУН 2020, и четете, стига на някой да му се чете – на ниво проект, на ниво индикатори, на ниво изпълнител, на ниво финансиране, на ниво устойчивост, на ниво финансова корекция, на ниво прилагане. този начин една голяма част от въпросите, които циркулираха в тази зала и на които сами се опитвахте да си отговорите, щяха да намерят конкретен количествен квалифициран отговор. Иначе, признавам си, беше ми трудно да разбера виждането на колегите от левицата за инициирането на този дебат. Безспорно е доказано, че ако търсиш нещо, което го няма, няма да намериш нищо – говоря за укора в организирани злоупотреби и разхищения. Подобен е ефектът, ако настояваш да се появи нещо, което отдавна е известно, че го има. Говоря за ясен план. Уважаеми колеги, имаме пътна карта – стъпка по стъпка, финансиране по финансиране,

да разберат за какво става дума. Това фокусира енергия и съм убеден – колкото и емоционален да е понякога дебатът, това е една от стъпките, които трябва да извървим, отивайки към консенсус. Какво стана ясно? Първо, за да имаме електронно управление, няма как да се случи без виждане, без дизайн на цялостната архитектура на системата, за да може всяка инвестиция, без значение в какво е – в хардуер, в софтуер, всяка инвестиция в система за интеграция да отива на мястото си, да изгражда цялостната конструкция. Исторически един от проблемите, които имаме, е, че всяка администрация – дали на община, дали на агенция, дали на министерство, си е правила собствен пакет електронни услуги без мисъл дали те могат да се интегрират с услугите на другото ведомство. се, че особено на база на предварителния контрол, който извършва Държавната агенция за електронно управление – това вече е факт, вече не може да има разход, който в перспектива не може да бъде сглобен с другите системи не само от икономическа, а от чисто технологична гледна точка. Това според мен е една от големите гаранции, че оттук нататък нещата се случват планомерно. Надявам се, стана ясно, че електронното управление няма много общо или поне не може да се сведе до купуването на компютри и на принтери. Всъщност мисленето, че електронното управление се свежда до купуването на хардуер е толкова погрешно, колкото и убеждението, че някоя цветна снимка примерно може да докосне връх Вихрен или нещо друго. Няма разлика. За първи път имаме ясна институционална платформа – лидер на процесите. Говоря за ДАЕУ, не говоря за представителство в правителството. Надявам се, каквото и да се случва през следващото десетилетие, този модел да не бъде променян. Искам специално да благодаря на абсолютно всички народни представители, защото всичко, което правим в момента, е базирано на изключително ясен законов фундамент. Маркирано беше само за свидетелството за съдимост колко закона бяха променени. И тук абсолютно искрено искам да благодаря за абсолютно консенсусната подкрепа, която получиха тези предложения. Да, безспорно е редно всички разходи на държавата, включително и тези за електронно управление, да се контролират по-добре. Наред с това не бива да живеем с илюзията, че електронното управление е нещо обезателно евтино. О да, внедряването му, прилагането му водят до икономии в пъти по-големи, отколкото цената, която е вложена в разработването на системата. Няколко колеги споменаха, че Естония отделя 1% от бюджета си за електронно управление.

за електронно управление. Според мен трябва да вървят и двата разговора: как да харчим по-добре, с по-добър контрол; същото време суровата истина е, че една цялостна обхватна система няма как да се случи без без повече средства. Надявам се стана ясно и друго. Електронното управление не може да се случи естествено, от само себе си, доколкото административната реформа не може да бъде оставена на администрацията. Уважаеми народни представители, гишето е власт! Да стоиш на гише е власт. И тук наша е задачата, на политиците. Администрацията не може да реформира сама себе си. И на ниво електронни системи, и на ниво законодателна принуда, и на ниво оперативно ръководство на отделните ведомства ние трябва да отнемаме властта на този, който стои на гишето. Когато всичко се случва в една електронна среда, там няма субективизъм, там има пълна проследимост кой какво е направил и кой какво не е направил. Най-важният извод няма как да се прави електронно управление с аналогови политици. Разбира се, необходима е воля, необходима е организация, но наред с това е необходима визия. Дигиталният свят не е цифрово копие на аналоговия. Това е все едно същият филми, само че HD. Ами този филм сме го гледали вече. го гледали вече. Споменато беше един или два пъти, че електронното управление не е създаването на електронно копие на процесите, които сега вървят на хартия. (Шум и реплики.) Точно така, ние няма да имаме друг шанс за реорганизация на услугите, за редизайн, както се казва на професионален жаргон, по-добър от електронизирането. Естествено, няма да бъдем докрай откровени, ако не споменем едно друго предизвикателство, което е поне толкова важно, колкото е важен добрият контрол. Господин Вигенин няколко пъти спомена „интензитета на ползване на различни услуги“. Данните, които цитирахте бяха точни. Впрочем подобни са данните и за услуги, които се предоставят от частни оператори: застрахователи, банки и така нататък. Имаме обща задача – да създадем у потребителя доверие, че, когато ползва една услуга по електронен път, това е не само по евтино за него и за държавата, а това е по-прозрачно и по-проследимо. Мисля, че това е наша обща задача. Това мисля, че е сфера, в която ще намерим консенсус.

Няма. Закривам разискванията. Ще подложа на гласуване проектите за решения по реда на постъпването, като ги изчета отново. Първо ще подложа на гласуване Проекта за решение на господин Димитър Данчев и група народни представители. „Проект! РЕШЕНИЕ Във връзка с разискванията по питане № 754-05-56 754-05-56 от 22 ноември 2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане на електронно управление

1. Създава Временна парламентарна комисия, която да направи пълен преглед на разходваните средства за е-управление в България и цялостен анализ на причините, довели до масово разхищаване на средства, като се посочат отговорните за това лица и органи. Комисията е в състав от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група, със срок на действие 28 февруари 2018 г. 2. В срок до 28 февруари 2018 г. заместник министър-председателят на Република България Томислав Дончев да изготви подробен план за изграждане на е-управление. Планът да посочва видове системи и дейности по тяхното внедряване за всички администрации на централно, областно и общинско ниво. Да се даде времева прогноза за дигитализация на административните услуги в реално използваема форма, да се даде пълна схема за финансиране на дейностите по изграждане на е-управление, включваща и дейностите от общинските администрации. Вносители: Димитър Данчев и група народни представители.“ Моля, режим на гласуване.

„Проект! РЕШЕНИЕ Във връзка с разискванията по питане № 754-05-56 от 22 ноември 2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждане

Задължава заместник министър-председателя Томислав Дончев в срок до 31 март 2018 г. да представи пред Народното събрание доклад за текущото състояние на разработените хоризонтални компоненти на електронното управление и начини за ускореното им внедряване в широк кръг администрации. 2. Възлага на заместник министър-председателя Томислав Дончев да внесе в Народното събрание ежегодния отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и ресурсите на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност след приемане от Министерския съвет. Вносители: Александър Ненков и група народни представители.“ Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 177 народни представители: за 104, против 49, въздържали се 24. Предложението е прието. Заповядайте, господин Ерменков, за отрицателен вот. Втори отрицателен вот – господин Божанков, господин Свиленски – за трети. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах отрицателно това решение по три основни причини. Първата причина е, че в това решение Вие задължихте заместник министър-председателя да си върши работата.

към проблема, който ние повдигнахме, защото във всички Ваши изказвания Вие в нито едно от тях не се спряхте да оцените и да отчетете грешките, които са били по време на Вашето управление. Вие се опитвахте да прехвърлите вината някъде в миналото, някъде в управлението уж на тройната коалиция. В нашето решение никъде нямаше времеви контрол. Ние искахме да видим целия процес какъв е, в това число нека и при тройната коалиция да е имало грешки. Но Вие не, Вие се уплашихте, решихте да не приемете нашето решение и решихте да направите нещо като решение. И третата причина, поради която гласувах „против“, е това, че по този начин, с това отношение и с подобни решения Вие профанирате една идея, която трябва да бъде изключително важна, която трябва да бъде в основата на грижата ни за онези, които са ни избрали – електронно управление, което е основата и за борбата с корупцията, и в услуга на гражданите. Всъщност

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, или поне тези от Вас, които останахте! Гласувах „против“, защото по време на този дебат стана ясно, че никой няма точна представа какво е инвестирано. Но това, за което имаме точна представа и за което се каза много малко, е какъв е ефектът от това, което е инвестирано. Да, има държави, както се спомена, като Великобритания и Естония, които инвестират по-голям процент, но какъв е резултатът? В Естония предлаганите е-услуги от администрацията са 100%. Във Великобритания човек може да уреди отношенията си с общината в сферата на сметта, а когато е пуснал жалба в полицията и за каквото се сетите, без да посети нито една институция. Това е важно: какъв е ефектът. А какъв е ефектът в България от инвестираните средства, неизвестно в какъв размер?! Ефектът е следният: администрацията през 2010 г. е била 135 хиляди души, в момента е 132 хиляди души, при намаляващо население в страната. В държавите, в които и министър Дончев цитира, и колегите цитираха, броят на администрацията е намалял драстично. Именно това е идеята – инвестираме едни средства в е-управление, но ние ги спестяваме като намаляваме администрацията. В България става точно обратното – броят на административните структури и в местната, и в централната власт е увеличен. Какво ни говори това? Че ефективността на инвестираните средства, каквито и да са те, е прекалено ниска.

(БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Бих искал да изразя чрез отрицателния вот моето разочарование от отношението на мнозинството към важността на разглеждания въпрос. Ето, виждаме, че вносителя – този, който трябваше от името на правителството да защитава докрай тезата, го няма. Депутатите от мнозинството напуснаха залата, облекчени от това, че гласуването свърши. Въпросът е чисто политически и ние трябва да си даваме ясна сметка за това, което ще последва. Господин Петров разви една блестяща теза, че с въвеждане на електронното управление корупцията моментално, цитирам го, ще изчезне и всичко ще бъде наред. В такъв случай за какво толкова напъвахте да приемаме Закон за противодействие срещу корупцията и да правим антикорупционно звено, при положение че от тях няма да има нужда веднага след въвеждането на електронното управление?! И друго искам да кажа. Уважаеми господин Председател, моля да го предадете на този, който го каза. Ние за пореден път в зала бяхме заплашени от господин Биков, и то много грубо, точно и ясно, че ще ни удари токът. Докога ще ни заплашвате? Токът убива. Вие знаете, че електрическият ток убива, особено ако е с голямо напрежение. Няма да го квалифицирам като заплаха за убийство, но в отговор ще кажа, че този, който заплашва другите,